pravic! Pred seboj imamo obravnavo letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2023. Obširno poročilo, na

Če se dotaknem samo tega, kar se je obravnavalo, kar smo slišali iz poročila, 6 tisoč 225 zadev, od tega 3 tisoč 224 pobud, ugotovilo pa se je 262 kršitev človekovih pravic in drugih nepravilnosti. Torej, hvala lepa Varuhu za njegovo delo. Obravnav je bilo veliko. Različna področja so bila obravnavana s sodelovanjem vseh ministrstev, kot smo slišali, in seveda njihovih služb, zelo pomembna pa je

pravosodje, mislim, da bolj pomembnih, če gledamo, da vsi stremimo k pravni državi. Pravosodje, na širšem področju pravosodja v letu 2023 obravnavanih 398 pobud, v letu 2022 pa je bilo takšnih zadev 430. 430. Če rečemo, da malo primerjamo zadeve, skupne zadeve, za 16 zadev več je bilo v letu 2023 kot pa v letu 2022. Torej ni prišlo do nekih bistvenih sprememb. Sedaj glede tega. Kako lahko Varuh, če rečemo, ocenjuje delo sodstva ali pa pravosodnega sistema, je tudi lepo zapisano pri splošnih ugotovitvah. Skladno s 24. členom lahko ukrepa praviloma le v primeru neupravičenega zavlačevanja postopka, pravna sredstva, ki so namenjena pospešitvi postopkov, potem pa še drugič v primeru očitane zlorabe oblasti. Opozarja pa lahko tudi seveda, če tako rečem, s sistemom vse institucije. Sistem in pa vse institucije opozarja na načelo pravičnosti. V enem od zadnjih poročil je bilo s strani Varuha izpostavljeno dejstvo, da si je potrebno ves čas prizadevati za kakovostno, pravično, neodvisno in pošteno sodno odločanje. odločanje. Tudi z moje strani kot poslanca je to moje priporočilo pravosodnemu sistemu. Medtem, bom rekel, smo slišali tudi, da je Vlada zavrnila nekaj varuhovih tako imenovanih novih priporočil iz tega poročila in pa 24 njegovih predhodnih priporočil. Omenil pa je tudi neodzivnost danes v tem poročilu. Slišali smo tudi odziv vlade. Spoštovana ministrica je trenutno že odšla, je pa povedala, da je za nami ali pa recimo za vami, vlada, uspešno leto, ko smo okrepili področje zaščite človekovih pravic in svoboščin. Morda pa Morda pa ni vse tako rožnato, kot izgleda pa kot pove ministrica za pravosodje. Če gremo k najbolj perečim zadevam: državljani so opozorili, zaznali dolgotrajnost sodnih postopkov, tudi Varuh. Potem: državljani opozarjajo celo na zavlačevanje postopkov. Tudi nas določeni državljani opozarjajo, zato brez zamere, je prav, da se morda v prihodnosti pač posveti tudi tistim zadevam, na katere pa opozarjajo recimo opozicijski poslanci. Kajti nam je jasno, da ne morete drugače, kakor obravnavati stvari, ki so bile priglašene kot kršitve človekovih pravic. Zaradi tega bi morda šli k temu, da je bila tudi očitna zloraba oblasti neenakost pri sodni obravnavi ali pa obsodbi, če sledimo medijem pa če jim tudi kaj verjamemo. Potem pa nadalje: daljše stanje prenatrpanosti zaporov, ki se vleče že več let. V zaporih torej več let primanjkuje sodnih policistov, natrpanost ali pa zasedenost zaporov za cirka 30 % več, kot je kapaciteta. Zaradi tega prihaja do nevarnih situacij, prihaja tudi do kršenja pravice do dostojnega kako naj rečem? – služenja v zaporu, če so natrpani v enem prostoru ti zaporniki. In kot sem že rekel, nevarnost. Potem pa tudi: pravosodni policisti v veliki nevarnosti za življenje in zdravje, ko en pravosodni policist dejansko spremlja 130 zapornikov, ko gredo h kosilu v jedilnico. Bom rekel, da so pač stvari, ki se vlečejo in na tem področju nismo naredili nič, pa ste opozarjali že v prejšnjem poročilu. Potem če se dotaknemo tudi, smo slišali neke enakosti, če tako rečem, pa neenakosti žensk, ki dejansko ostajajo doma, nekatere, ne vem, zaradi otrok, druge zaradi tega, ker negujejo svoje starše, pa tudi moški negujejo pa tako naprej. Ampak ni pa bilo recimo v poročilu zaslediti nobenih porok mladoletnih, ki so strašansko kočljive. Po naših zakonih v Sloveniji je to prepovedano in kaznivo. In zraven tega recimo nekateri romski starši tudi prodajajo svoje 13 ali 15 let stare deklice, prodajajo starejšim polnoletnim osebam in tako naprej. Če pač tega nihče drug ne priglasi, potem mislim, da imamo prav, da mi na nekatere stvari opozorimo. Potem se moram dotakniti tudi recimo primera vklepanja bivšega sodnika Radonjića, ki je bil ob zaključku obravnave obsodbe vklenjen kot največji zločinec, kot nevarna oseba. Ker se to običajno ne koristi. Na drugi strani pa smo imeli tudi nekaj tednov nazaj, da je oseba, ki je večkratni posiljevalec, bila obsojena, potem posilila čistilko v zaporu in potem je v času obsodbe, ko se mu je brala kazen, pa odšel domov, zaradi tega ker je

neenaka obravnava, bom rekel morda tudi s političnim pridihom. Verjamem, da če ni bilo zaznano v letu 2023, bodo nekatere stvari, ki so zaznane v letu 2024, potem v naslednjem poročilu tudi obravnavane. Toliko. Hvala lepa.

Imam malo časa, pa vendar pravijo, da je umetnost povedati nekaj pametnega na kratko. Sam imam občutek, ko prebiram kot poslanec ali pa prej v drugih vlogah ta redna letna poročila Varuha človekovih pravic, da nam politična vest ne deluje dobro v tej državi. Torej, mi oziroma vlada, ki je odgovorna, da posluša to vest vest ali pa gleda v ogledalo, ki ga nastavlja institucija Varuha človekovih pravic, se ne odziva. Še več, zgrožen sem bil, ko sem slišal varuha v predstavitvi poročila, da je vedno več priporočil zavrnjenih. Kako je to mogoče?! Kako je to mogoče, da se enostavno zavrnejo priporočila, ki jih Varuh dobronamerno, v dobro državljank in državljanov daje državnim inštitucijam? Sicer pa menim, da je izziv za vse nas, predvsem pa za varuha v bodoče, v naslednjem mandatu tudi opozarjati državljanke in državljane, da poleg pravic pridejo tudi odgovornosti in dolžnosti, in poskrbeti za nekaj temeljnih pravic, kot je dostopnost do zdravnika, dostopnost do pedopsihiatra in tako naprej. To vidim kot glavne prioritete. Najlepša hvala. Zdajle je pa zmanjkalo časa za kolega Horvata. Tako je naslednja mag. Meira Hot, ki je pa ni tukaj.

Hvala za besedo. Jaz bi se dotaknila številnih priporočil, ki smo jih dobili s strani SDS. Najprej bi se dotaknila priporočila številka osem, ki poziva Varuha človekovih pravic, naj se odzove zaradi kršenja svobode izražanja in kršenja pravice do zbiranja in združevanja udeležencev na pohodih za življenje. Tu skoraj ne morem verjeti svojim očem. Ne morem, ne vem, v katerem vesolju se nahajam. Pohodom za življenje je torej kršena pravica do zbiranja in do svobode govora – a res? Ti pohodi, ki jih velikodušno podpira tudi RKC, ti pohodi, ki so eksplicitni poziv k izvrševanju protiustavnih in protizakonitih dejanj, ti so zdaj ogroženi. Ti shodi so eklatantno proti ustavi in ciljajo na ukinitev človekovih pravic žensk, na prepoved medicinskega abortusa, kontracepcije, svobodnega odločanja o rojstvu otrok, v bistvu je to napad na avtonomijo ženskih teles! In ti pohodi so zdaj ogroženi. To je absurd! Oni ogrožajo zdravje žensk in javno varnost in ne obratno. Ti shodi se sploh ne bi smeli zgoditi, če bi policija delovala v skladu z zakonom. 6. in 19. člen Zakona o javnem zbiranju prepovedujeta organizacijo tovrstnih shodov, ki pozivajo k protizakonitim in protiustavnim dejanjem. A ga policija ne izvaja, žal, in to bi nas moralo skrbeti.

Razdejal jo je zavod z imenom Živim, ki nasprotuje splavu. Pustili so za seboj razdejanje in pustili so grozeča sporočila in slike. Tudi to bi nas moralo skrbeti. Zdaj pa še glede 12., 13. in 15. člena priporočila, ki poziva, da naj se ponovno razglasi 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, in poziva, da se izdajo mrliški listi za žrtve komunističnega nasilja in naj se zagotovi pokop ekshumiranih žrtev komunistične revolucije. Če govorimo o spoštovanju do vseh nedolžnih žrtev skozi zgodovino na našem ozemlju, poudarjam, nedolžnih žrtev, potem rabimo tudi dan spomina na žrtve inkvizicije, tiste, ki jih je v Sloveniji, na slovenskem ozemlju zagrešila RKC, Rimokatoliška cerkev. Leta 1289 je bila ustanovljena srednjeveška papeška inkvizicija kot ustanova Rimokatoliške cerkve. V naših krajih je inkvizicijo zaustavila šele cesarica Marija Terezija sredi 18. stoletja. Medtem se je zgodilo marsikaj, zgodilo se je mnogo žrtev. Rekla bi, naj potem slovenska RKC, podobno kot vi terjate poimenski seznam za žrtve komunističnega nasilja in izdajo mrliškega lista, posreduje poimenski seznam za vse žrtve inkvizicije na Slovenskem, da izdamo mrliške liste. Pietetni pokop seveda ni mogoč za te žrtve, ker so vse te žrtve zgorele na grmadah. Pri nas je bila zadnja žrtev inkvizicije ženska po imenu Marija Češarek iz Ribnice leta 1701.

Moram povedati, da bi pričakoval, po vašem dosedanjem vodenju ste vedno zelo pravično vodili in bili tudi do poslancev svoje politične skupine, bomo rekli, pravični in enako kritični kot do ostalih. Moram reči, da sem zelo razočaran, ker ste sedaj svoji kolegici dopustili razpravo, ki nima niti najmanjše zveze z obravnavo letnega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2023. Po vrhu vsega je ta poslanka izkoristila, zlorabila svojo besedo za sovražni govor do ene skupine državljank in državljanov, ki jih ščiti enaka ustava kot tiste, ki nimajo enakega mnenja kot oni. To, da je šla kriminalizirat Pohod za življenje, je sprevrženo in popolnoma v nasprotju z demokratičnimi standardi, predvsem pa s svobodo govora v naši državi. In nima nobene zveze s tem, kar se danes pri točki obravnava. To je netenje sovraštva, to je ravno nasprotno, za kar se trudijo v instituciji Varuha človekovih pravic in nam vsako leto v svojem poročilu predstavijo. Predlagam, da poslanki izrečete opomin in da v bodoče zopet, tako kot ste že v preteklosti, bolj pravično obravnavate poslanke in poslance pri naših razpravah. Spoštovani poslanec, jaz se trudim biti zelo pravična, ampak moram povedati, da so zelo različni pogledi na to, kaj je sovražni govor, kaj je sovražno dejanje, kdo krši ustavne pravice komu. Tako da predlagam, da predlagate posebno sejo, na kateri bomo soočili poglede in bomo takrat lahko zastopali različna mnenja in različna stališča. Kolegica Greif ima pač drugačno stališče kot vi. To še ni sovražni govor, če opozarja na dejanja Rimokatoliške cerkve ali pa določenih družbenih skupin, ki recimo zahtevajo prepoved ali pa omejevanje pravice do splava, kar je poseg v avtonomijo žensk in nadzor nad ženskimi telesi. Tako da tukaj je pa tako tanek led, spoštovani poslanec, da pa res ne bom izrekala opomina za kritični pogled, ki je pač nasproten vašemu pogledu. To pač morate razumeti. Izvolite, postopkovno. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Še enkrat. Gospa kolegica poslanka je govorila o zadevi, ki nima nobene zveze s točko dnevnega reda. To je prvo. Drugo. Ker ste polemizirali s stališči, vam pa naj nekaj povem. Pohod za življenje vodi ženska. Tam sem jaz na fotografijah in posnetkih videl ogromno žensk, mladih družin, pisano oblečenih ljudi, ogromno otrok

Tudi kolegici Greif, ponavljam, ne bom dala opomina, kajti razpravljala je o človekovih pravicah, kršenju človekovih pravic in to je današnja parlamentarna razprava. In med kršitvami človekovih pravic so tudi napadi na ustavno zagotovljene svoboščine, denimo. Tako da, izvolite, predlagajte sklic izredne seje in bomo soočili stališča. Sedaj pa nadaljujemo. Poslanec Jože Tanko, izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej odziv na izjavo v stališču Poslanske skupine Svoboda, da sem glede priporočil kot predsedujoči komisiji za peticije kršil, ne vem, pravila in tako naprej, sploh glede priporočil. Pa tudi potem je bilo ponovljeno še v eni izmed razprav iste poslanske skupine. Kot predsednik Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti pri obravnavi poročila na komisiji in pri predlaganju amandmajev k priporočilom nisem kršil čisto ničesar. 111. člen Poslovnika je popolnoma jasen in pravi takole: »S priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila.« Varuh človekovih pravic je ustanovljen po zakonu in ima po zakonu določena javna pooblastila. Varuh človekovih pravic ni ne po ustavi ne po zakonu in ne po Poslovniku Državnega zbora nobena izjema, da ne bi mogli k njegovim priporočilom dodati tudi svojih priporočil. Mimogrede, to ne bi bilo prvič in ni prvič, da so se amandmaji vložili k priporočilu Varuha, tudi že v dosedanjih obravnavah poročila Varuha človekovih pravic se je to zgodilo. Tako da bi predlagal, priporočal poslancem Svobode, da pogledajo Poslovnik Državnega zbora in da pogledajo, kako so se do sedaj odvijali ti postopki pri obravnavi poročila Varuha človekovih pravic. res pa je, da so bila tokrat prvič vložena priporočila tudi za delo Varuha človekovih pravic, kar omogoča Poslovnik Državnega zbora v 111. členu. Lahko v kateremkoli aktu, ki ga obravnavamo v Državnem zboru, katerekoli institucije, ki jo obravnavamo v Državnem zboru, predlagamo priporočila. Brez problema. To poslovniško možnost sem kot predsedujoči komisiji za človekove pravice tudi uporabil.

na kateri strani je kaj napisano, tako da ne bo kakšnega problema spet pri kakšni poslanski skupini ali posameznem poslancu. Prav je, da se na te stvari tudi opozori. Najprej bi se dotaknil problemov dolgotrajnih obravnav v sodnih postopkih. Imate poglavje Sodstvo. Tu bi citiral eno izjavo dr. Mihe Šošića, odvetnika, ki je dejal nedavno, ko smo obravnavali problem sodnih zaostankov na komisiji oziroma na odboru za pravosodje, sklicala je to točko kolegica Lena Grgurevič, tam je dr. Miha Šošić dejal, da je obravnaval oziroma zastopal v Sloveniji in Avstriji en primer en primer in da sta bili zadevi tako v Sloveniji kot v Avstriji vloženi na isti dan, gre za isti primer. V Avstriji je bil ta sodni postopek zaključen v osmih mesecih, je za, mislim, da za nek ločitveni postopek, pri nas je pa šele policija pozvala stranki in obravnavala v predkazenskem postopku. Šele vabilo je prišlo za predkazenski postopek. To sta dve sosednji državi, ki imata pravzaprav isto, bom rekel, podlago za pravosodje in tako naprej, in se dogaja takole. Mislim, Mislim, da je velika naloga vseh tistih, ki delujete v pravosodju, da se takim stvarem izognemo, da poskrbite, da bodo postopki tekli normalno, hitro, učinkovito. Drugi primer so primeri, ki so pritožbe na Evropskem sodišču za človekove pravice. Slovenija je čisto na vrhu držav, prva z velikim naskokom po številu vloženih pritožb na Evropsko sodišče za človekove pravice na 10 tisoč prebivalcev. Teh primerov je v Sloveniji recimo desetkrat toliko kot na Irskem. Desetkrat toliko kot na Irskem. Pri nas je 4,62 količnik, na Irskem je pa 0,04 primera na 10 tisoč prebivalcev, da so vloženi postopki na Evropskem sodišču za človekove pravice. Prvi smo v Evropi. To pomeni, da so pri nas ti postopki šli prek vseh pravnih instanc, do Vrhovnega sodišča, Ustavnega sodišča, in so pristali na Evropskem sodišču za človekove pravice. Več kot 90 % teh primerov, ki so obravnavani na Evropskem sodišču za človekove pravice, je uspešnih. To se pravi, da

je to en pokazatelj, en kriterij, ki kaže na to, na kaj bi moral še bolj opozoriti Varuh, in predvsem, kaj bi morala narediti Vlada, katerakoli vlada Republike Slovenije, na področju pravosodja. Niso pa to edini primeri. Eno od področij, ki se obravnava že skoraj tri desetletja in Varuh piše priporočila, je napisano na strani 272 poročila Varuha človekovih pravic, nanaša se pa na komunistične poboje, na poboje žrtev med in po vojni. To piše v poročilu Varuha. Lahko pogledate, na strani 273 v prvem odstavku to piše. Da vas samo spomnim, tudi dosedanji varuhi, tudi že če grem nazaj v leta 2012, 2013, 2014, so glede tega sprejemali priporočila. Recimo leta 2013, takrat je prevzela vodenje Varuha človekovih pravic nekdanja tožilka Vlasta Nussdorfer, v priporočilu številka 78 so zapisali: »Varuh terja od vlade, naj zagotovi ustrezna finančna sredstva za odkritje prikritih vojnih in povojnih grobišč, pri že odkritih grobiščih naj zagotovi simbolni pokop žrtev, spominska znamenja in dostop sorodnikov žrtev do kraja pokopa.« Naprej enako leta 2014 in 2015, 2019, 2020 in tako naprej. naprej. Tu je prej kolegica govorila o nekih primerih iz daljne zgodovine. Vse tiste žrtve so tako ali drugače pokopane. Tukaj pa imamo kot najbrž edina evropska država na tisoče izkopanih žrtev komunističnih zločinov med vojno in po vojni, ki ležijo v gajbicah. In država Republika Slovenija ni sposobna zagotoviti ne mesta pokopa ne izdaje mrliških listov, nobene pietete in tako naprej. Kaj takega se ni zgodilo ne v obdobju vandalov ne v obdobju barbarov in tako naprej. Vedno so po končanih bitkah ali kakorkoli, karkoli je že takrat bilo, poskrbeli za dostojen pokop žrtev. Mimogrede, vsi veste ali pa se spomnite, poznate znamenito bitko pri Osankarici, kjer je padel Pohorski bataljon. Nemški okupator je vse žrtve, vse pobite partizane pobral, jih odpeljal v Gradec na vojaško pokopališče in jih tam pokopal med vojno z vojaškimi častmi. Nemški okupator, gestapovci, recimo, tako imenovani, člani tretjega rajha. Mi pa v Republiki Sloveniji leta 2024 nismo sposobni z vojaškimi častmi pokopati teh žrtev, ki so jih povzročile vojaške enote bivše države, ne samo da jih z vojaškimi častmi nismo sposobni pokopati, ampak jih sploh ne pokopljemo. Ne izdajo se mrliški listi, ne zagotovi se denar za izkop iz znanih brezen in tako naprej. Mimogrede, vodilni predstavniki te države hodijo ali pa se spominjajo tukaj v Državnem zboru pokopa oziroma obletnice, spominski dan Srebrenice. Spominski dan Srebrenice, v Državnem zboru imamo vsako leto nagovor vsakokratnega predsednika Državnega zbora, v primeru teh žrtev, o katerih sedaj govorim, pa ste ukinili spominski dan na žrtve pobojev. Kakšna dvoličnost aktualne politike in kakšna dvoličnost tudi tistih, ki imajo možnost, pa v zadostni meri ne opozarjajo na odpravo tega problema! To je sramotno ravnanje. Imamo svoje ljudi, svoje državljane. Mnogi med njimi ali pa skoraj nihče med njimi ni bil sodno pobit, ampak izvensodno, to se pravi brez sojenja, in jih nismo sposobni niti pokopati. Še več, ukinili smo dan spomina. Tamle je bil nedavno vložen zakon o javnem redu in miru, ki naj bi preprečil, ne vem sicer kaj, ampak neke spomine na neke

tudi pripadniki tistih formacij, ni sodelovala pri razkosanju ozemlja Slovenije. Ustanovljene so bile leto ali več kasneje, po razpadu bivše Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije. Jugoslavije. Velika večina žrtev je med temi nepokopanimi, tudi njihovih sorodnikov, tudi otrok, žensk in tako naprej, tudi oseb, ki niso nič sodelovale nikjer, so bili pač samo predstavniki določenega sloja ljudi, nekoliko bolj uspešnega, bolj premožnega, recimo. Ti so med njimi, med temi. In če bo šlo tako naprej z izvajanjem ali izpeljavo, sprejemanjem tega zakona o javnem redu in miru, sopodpisnica je tudi podpredsednica Državnega zbora, bo najbrž kršitev javnega reda in miru in kaznivo dejanje celo pokop teh žrtev. Celo tako daleč lahko pride to, če boste še kaj zamandmirali tisti zakon, ker se te stvari vlečejo v nedogled. V nedogled. Mislim, da je na tem področju treba nekaj narediti. Kar zadeva Rome in romsko populacijo. Če boste brali poročilo Varuha človekovih pravic, je, bom rekel, na nek način zelo pristransko do večinskega prebivalstva. V Sloveniji je po zadnjih podatkih, pa lanski niso dosti manj ugodni, čez 260 tisoč ljudi, ki živijo pod pragom revščine. Čez 260 tisoč ljudi. Romska populacija, če bi bila vsa notri, jih je deset ali pa še nekaj tisoč več, 12 tisoč, 13 tisoč, 15 tisoč, recimo. To se pravi, manj kot desetino teh, ki živijo pod pragom revščine, predstavlja romska populacija. Varuh človekovih pravic se v svojem poročilu kaj posebej ni zavzel za to večino od teh 260 tisoč, lani jih je bilo recimo 245 tisoč, letos jih je še nekaj več, da bi posebej opozoril Vlado ali pa da bi karkoli sprejeli na ta račun. Ukvarja se izključno s problemi Romov. Veliko ali pa del teh prebivalcev od teh 264 tisoč nima zagotovljene komunalne infrastrukture, živijo pač po hribih, po vaseh, po zaselkih, kjer ni javnih storitev, recimo oskrbe s pitno vodo iz javnega omrežja. Pa glejte, živijo, ne protestirajo. Varuh se za njih ne zavzame, Vlada za njih ne stori nič ali skoraj nič. nič. Mislim, da je prav, da bi bilo poročilo Varuha uravnoteženo tudi v tem pogledu, ampak ti ljudje, ki živijo po hribih in tega nimajo urejenega in živijo pod pragom revščine, bolj ali manj vsi pošiljajo otroke v šolo in strašno malo je med njimi storilcev kaznivih dejanj, strašno malo. Tem ljudem, ki živijo pod pragom revščine in izvajajo, bom rekel, tisto obvezo, ki jo država od njih pričakuje, je treba dati vso pohvalo, vso zahvalo, da to počnejo in se borijo za to, da bodo njihovi otroci napredovali in da bodo živeli v boljših razmerah kot oni sami. Eden od problemov, s katerimi se soočamo v praksi, je, bi rekel, neuravnotežena socialna politika s sistemom plač v državi. Ne samo v javnem sektorju, v državi. Veste, če je razlika v družini, ki ima dva, tri, štiri otroke in ima dve minimalni plači, in med nekom, ki ima ravno tako štiri otroke, pa ne hodi v službo ali pa noče hoditi v službo, 200 evrov na mesec, pomeni, da je nekaj v sistemu plačevanja ali socialnih transferjev ali plač narobe. Ker tista dva starša, tista dva starša, ki imata 200 evrov več in imata minimalne prejemke, morata opraviti vsak po 170 delovnih ur na mesec. Če boste to izračunali, dobita manj kot pol evra na uro razlike v ceni. Manj kot pol evra! Tako da je treba, spoštovani varuh, kdorkoli že bo naprej, in tudi katerakoli vlada bo naprej, na tem področju zadeve nekoliko uravnotežiti in narediti, da se delo izplača. V tem primeru, o katerem govorim, se delo ne izplača. Se ne izplača. Marsikakšen problem, ki ga imamo, je povezan tudi s tem, da se delo ne izplača. Imate profesionalce, ki živijo samo od sociale. Profesionalce, mlade ljudi. Poznamo jih, ker pač vsi živimo v nekem okolju, pa tudi ker smo prej opravljali kakšne javne funkcije, nismo prišli samo, bom rekel, s faksa na kakšno ministrstvo ali pa na kakšno javno upravo, ampak smo delali tudi na terenu in z ljudmi.

Eden od korakov, ki bi pomagal delno rešiti ta problem, so tudi županski zakoni, ki so bili zavrnjeni v Državnem zboru in za katere je koalicija obljubila, da jih bo vložila že lani do konca leta. Nič se ni zgodilo, nič niso naredili, tako da se ta problem vleče sistemsko naprej, najbrž do naslednje generacije. Eden od problemov, ki so povezani z Romi, je tudi šolstvo. zato ker se prepozno vključijo otroci v sistem otroškega varstva in šolstva, ampak zato ker ravnatelji ne izvajajo dosledno zakona, ki onemogoča ali pa ki preprečuje izostanke iz šol. Tudi zaradi tega. Marsikje imajo ti ravnatelji višje plače kot lokalni župan, na teh področjih, o katerih govorim, razen morda Novega mesta, praktično povsod. Tudi od ravnateljev je treba zahtevati, da dosledno izvajajo zakonodajo, in vezati te prispevke, ki jih dobijo, tudi na obiskovanje šole. In morda tudi kakšen ukrep izpeljati, da se tudi predhodno ustrezno izobrazijo. Tudi v tem smislu so bili vloženi predlogi, ne vem, pripravljalnice in tako naprej, za osnovno šolo, pa se je tudi to zavrnilo. Skratka, ukrepi, ki bi pomagali, se zavračajo. Očitno je koalicija zelo zadovoljna, da so razmere take, kot so, da imamo tako velike probleme, ki se samo še stopnjujejo.

ki imajo status invalida, kot tisti invalidi, ki rabijo trajno pomoč, 24-urno asistenco. Nedostojno je, da se jim pravice znižujejo. Nedostojno je, da ne krepimo pomoči za te kategorije in jim ne omogočamo še boljšega vključevanja v družbo, kot je sicer zdaj mogoče. to je bilo nekaj že opozorjeno. Mislim, da na tem področju naredimo premalo. Tudi del priporočil, ki se nanaša in so neuresničena, ki jih je pripravil Varuh, se nanaša ravno na invalidsko populacijo, ki je sestavni del jedra slovenstva. Problem pri invalidih je tudi to, da

ustrezne asistence v zakonu, kjer bi jim lahko uredili to pomoč za invalide in tako naprej. Eden od velikih problemov te družbe so enote za dementne državljane. Stopnja demence izrazito narašča z dvigom življenjske dobe, ampak o tem delu se praktično nič ne govori. Problem v družinah, kjer ne morejo svojih ostarelih staršev, bratov in tako naprej spraviti v dom s 24-urnim varstvom, je velik. Meni se zdi zelo velika škoda, da na tem področju prepustite zaposlenim državljanom, ki se ubadajo potem še s temi stvarmi, mnogo preveč. Marsikdo mora pustiti službo. Pusti službo, da varuje svojega dementnega starša. To mislim, da je eden od hudih problemov. Na strani 431 v poročilu Varuha človekovih pravic, lahko pogledate, je obdelan kanal C0, Ljubljana, in pa pritožbe, ki so bile naslovljene na Varuha. Da samo spomnim. V obdobju, ne vem, predlanskega leta in lanskega leta so bili zaznani številni incidenti, ki so se zgodili na področju tega kanala. V nekaterih je bila udeležena policija, v nekaterih drugih pa Jankovićeva varda, se pravi najeti varnostniki, ki so pač tam posredovali proti lastnikom kmetijskih zemljišč, na katerih je bil izvršen poseg in ki jih niso niti prodali niti dali soglasja za služnost niti niso bili razlaščeni in tudi še zdaj niso. Ko so se ti kmetje tem nasilnim postopkom uprli, so bili tam fizično maltretirani, tudi kakšen pretepen je bil. Zanimivo je, da ob vseh teh znanih dejstvih, posnetkih in pritožbah na Varuha ni Varuh zaznal v teh primerih nobenih kršitev človekovih pravic. Nobenih! Kakšne dokaze še potrebujemo v takih primerih, da je prišlo do prekomernega posega nepooblaščenih ljudi na lastništvu, na zemlji nekoga, ki je še vedno v njegovi lasti in za katero ni dobil odškodnine, ničesar? Tu je težko spregledati, da gre v tem primeru tudi za neko politično sprego, da se noče nihče ali pa se ni hotel, da se ni hotela tudi uradna institucija Varuha človekovih pravic na nek način zameriti ljubljanskemu županu. županu. Primeri so jasni, so bili očitni, zapis je pa tak, kot sem povedal, ni bilo zaznanih, ugotovljenih kršitev človekovih pravic na tem področju in da nobena pobuda ni izpolnjevala pogojev za obravnavo. Zdaj se bom dotaknil še področja ranljivih skupin. Varuh se je na dveh ali treh mestih dotaknil pravic LGBTIQ+, začel je na 19. strani, potem pa tudi še naprej v tem delu. delu. Jaz nisem prepričan, da so pripadnikom istospolnih skupnosti ali pa tistim, ki so večspolni, transspolni, kršene kakršnekoli človekove pravice. Imajo možnost izobraževanja, študiranja, zaposlovanja, dela kjerkoli, lahko izpeljejo parade ponosa in tako naprej. Tega jim nihče ne preprečuje. Imajo čisto vse enake pravice, kot jih imamo ostali državljani. Ni mi jasno, zakaj ste to skupino ljudi, ki res ni velika, pa je tudi nihče ne ogroža, uvrstili med ranljive skupine. Ni mi jasno. Ranljiva skupina je skupina, kot so invalidi, ki jim je preprečeno marsikaj, dostop do institucij, dostop do ne vem česa, nimajo zadostne pomoči, ukinjajo se jim, ne vem, pogoji za 24-urno varstvo. LGBT nismo ničesar ukinili, samo dodaja se. Celo učbenike lahko izdajajo. Če boste šli zdajle pogledat v osnovne šole, boste tam dobili tudi vsebine, ki promovirajo LGBT, učbeniške. Spoštovani varuh in vsi tisti, govoriti o tem, da je to, bom rekel, skupina, ki spada med ranljive skupine, je neresno.

in tam je prišlo do nekega verbalnega, ne vem, napada pripadnikov LGBT na tiste, ki so imeli ta transparent, in to je Varuh označil za incident. Ko je Pohod za življenje na Kongresnem trgu postavil zastavice, s katerimi so simbolno opozorili na splavljene otroke, in je tam skupina oseb te zastavice začela puliti, je to Varuh človekovih pravic označil za aktivizem. Poglejte, imate vse notri. Dva podobna primera, eden za življenje, eden LGBT, v enem primeru, ko je prišlo do izkaza tistega transparenta, je šlo za incident, v drugem primeru je šlo pa za aktivizem. Pomeni, da je bila ta aktivnost, ki so jo povzročile tiste osebe tam na Kongresnem trgu, na nek način dovoljena. Rad bi opozoril, da je treba v takih primerih shodov, ki so dovoljeni, ki so registrirani, ki so prijavljeni, pač obravnavati stvari z enakimi kriteriji, z enakimi vatli. Ne more biti eno incident in obsojanja vredno, drugo je pa aktivizem, ki ga zagotavlja ustava. Mimogrede, že prej, ko je bilo govora o tako imenovanem 55. členu Ustave, ta člen govori o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, ne govori o svobodnem odločanju za umore otrok, ampak o rojstvu. Vso legitimno pravico imajo ti, ki se borijo za rojstvo otrok, da na svoj način s temi aktivnostmi opozarjajo in osvetljujejo in osveščajo ljudi. Ne vem, zakaj bi bilo to protiustavno, kot si nekateri tukaj v Državnem zboru prizadevajo. To ni protiustavno, to je pač ustavna pravica, da nekdo opozori na nek problem, ki je v družbi in ki bi ga bilo treba na nek način spoštovati.

ko si je ena ženska odrezala roko, pa je v kazenskem postopku, zato ker je z zadevo želela še kaj uveljaviti in tako naprej. Skratka, treba je na tem področju imeti

Torej je dala neko sporočilo, da je to neprimerno in nedostojno ravnanje, Varuh je to označil za aktivizem. Poznate primer, najbrž ni treba z imeni posebej operirati, lahko pa tudi. Ampak poglejte, dve vrhunski instituciji, predsednik republike je v enem primeru ravnal tako, da je zaposleno v kabinetu predsednika republike odslovil, Varuh človekovih pravic je pa isto zadevo v svojem poročilu označil za aktivizem. Treba je pri obravnavi podobnih stvari imeti enake vatle, upoštevati enako pravno podlago, enako ustavo, tudi enak odnos je treba do teh stvari imeti. Tu pa smo tudi v poročilu Varuha človekovih pravic priča, da obstajajo dvojna merila. Zaenkrat toliko. Hvala lepa. Spoštovani kolega, moram vas opozoriti, da primerjate neprimerljivo. Samopoškodovanje je odločitev, ko ti samemu sebi škodiš. Ko ti posegaš v pravice drugega s svojimi dejanji, so pa to sovražna dejanja ali pa sovražni govor. Poslanec, Premik, izvolite. **MAG. Mislim, da sem zaprosil za repliko, ker me je očitno kolega Tanko popolnoma narobe razumel. Oba poznava poslovnik, oba poznava 129. člen. V svoji razpravi niti enkrat z eno besedo nisem kritiziral oziroma jemal kot kršitev poslovnika to, da so vložili amandmaje oziroma nova priporočila k poročilu Varuha. Sem pa govoril o vsebini. Če še enkrat ponovim, v to vsebino so se prikradle tipične politične zahteve, ki smo jih slišali tudi v razpravi kolega Tanka, ki niti slučajno ne sodijo k poročilu Varuha. Slišali smo celo o nekem tolmačenju ustave, takem malo čudnem tolmačenju, tja se vsebinsko ne bi spustil, vemo pa, da je za ustavo zadolženo Ustavno sodišče. Govorili smo o LGBT in govorili smo o marsičem. V svoji razpravi sem, še enkrat poudarjam, govoril o tem, da takšna politična sporočila, ki so bila vsebovana v amandmaju, dejansko zamegljujejo vlogo Varuha. Še enkrat povem, Varuh ima svojo glavno avtoriteto, da s kritično distanco ocenjuje delo predvsem izvršnih organov in tako naprej. če to avtoriteto izgubi, izgubimo pač neko inštitucijo, ki je nevtralna in dejansko ima to možnost, da opozarja na različne zadeve, ki v naši družbi niso najboljše. Pa še eno stvar bi rekel – da smo poslušali precej mešanja med pristojnostmi države in lokalne skupnosti, ko smo govorili o kanalizaciji in vodi in tako naprej. naprej. Upam, da smo zdaj razjasnili, da ko smo v poročilu oziroma tudi v stališču kritizirali te amandmaje, nismo govorili o postopkovnih napakah, ampak smo govorili o političnem pritisku, ki sem ne sodi. Hvala. Izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Hvala lepa. Spoštovani gospod Premik in spoštovana predsednica, jaz sem govoril v svoji razpravi o stališču poslanske skupine, ne o njegovi razpravi. Tako da ta replika ne sodi na to. Ker tam je bilo povedano in obtožba predsednika komisije, v stališču poslanske skupine. Tisti drugi del moje razprave, vezano, se je nanašal pa na njihovega drugega poslanca, ki je kritiziral oziroma oporekal, zakaj smo vložili amandmaje, da to pač ne sodi zraven. Nisem se dotaknil z eno besedo njegove razprave. Pa še, kar zadeva vsebino oziroma očitke o tem, da gre za politična sporočila.

na neka dejstva, da je bilo narobe interpretirano. Kakorkoli, to je tudi sporočilo poslancu Ciglerju Kralju, ki ga zdaj ni notri, jaz sem dopustila širšo razpravo tako v primeru kolegice Greif, ki se je dotaknila inkvizicije in srednjega veka, kot v primeru poslanca Tanka, ki se je dotaknil druge svetovne vojne in povojnih pobojev. Tako da tukaj smo izenačeni. Toliko, da vemo, da imamo oziroma poskušamo imeti enaka merila za vse. Sedaj pa se je k besedi priglasil še državni sekretar Dan Juvan. Izvolite.

ustrezen predlog. Javil sem se k besedi, ker bi rad pokomentiral nekatere teme, ki so se odprle med razpravo. Najprej bi rad še enkrat poudaril, da vsa priporočila Varuha na ministrstvu za delo jemljemo resno. Kot rečeno, v skladu s svojimi sredstvi, ki jih imamo na voljo, poskušamo naloge in priporočila postaviti na neko prioritetno lestvico. Res je, da so zato nekatera priporočila Varuha, tako bi rekel, v čakalni vrsti, druga priporočila, veliko je takih, pa predstavljajo tudi stalno nalogo našega ministrstva. Res je tudi, to je bilo danes izpostavljeno, da smo za nekatera za nekatera priporočila Varuha podali utemeljitve, na podlagi katerih jih v taki obliki, kot so zapisana, zavračamo, če je to ustrezna beseda, ali pa se z njimi ne strinjamo. Tu gre za dve priporočili. Eno priporočilo je vezano na Zakon o delovnih razmerjih, kjer so naši delovnopravni strokovnjaki rekli, da gre za prevelik poseg v delovna razmerja. Drugo priporočilo se pa veže na trg dela oziroma na Zakon o urejanju trga dela, kjer se pa bojimo, da bi uresničitev tega priporočila pomenila vrata za zlorabo dogovora med delavci in delodajalci glede prenehanja delovnega razmerja po dogovoru in potem prejemanja denarnega nadomestila. Razumemo pa in se tudi strinjamo z namenom teh priporočil. Mislim, da bi bilo ustrezno, da bi se lahko z varuhom na strokovni ravni enkrat usedli in mogoče našli način, kako se lahko ta priporočila preoblikujejo, da bi bil namen isti, pa mogoče dikcija drugačna, in bi potem tudi ministrstvo ta priporočila lahko realiziralo. Glede Zakona o osebni asistenci. Kontekst te zgodbe je, da je ta zakon sprejela neka druga vlada, predlog je oblikovala Poslanska skupina NSi in naša vlada oziroma naše vodstvo ministrstva je podedovalo zakon, kot je, z vsemi problemi in krivicami, ki jih ima ta zakon opisane v sebi. Ena izmed prvih stvari, ki smo jih mi naredili na ministrstvu, je bila, da smo ustavili ponovno ocenjevanje, dokler ne bomo uskladili sprememb Zakona o osebni asistenci z vsemi deležniki. In točno to se sedaj dela. Res je, da traja nekaj časa, usklajuje se z uporabniki, usklajuje se z izvajalci, usklajuje se z asistenti, usklajuje se seveda tudi z ostalimi resorji. Ko bo zakon usklajen, ga bomo tudi poslali na Vlado. Glede javnosti ocenjevalnega obrazca. Lahko se strinjam z Varuhom, da je problematično, da obrazec za ocenjevanje ni javen, je pa res, da smo v praksi zaznali kopico primerov, ko je prihajalo do zlorab na podlagi poznavanja vprašanj v obrazcu. Upam, da bomo tudi ta del lahko uredili, ker tukaj se strinjam, konceptualno bi tak obrazec moral biti javen. Je pa res, da je v praksi prihajalo do mnogih težav v zvezi s tem. Glede stalne naloge krepitve centrov za socialno delo. Tu naj povem, da smo v letu 2022 na centrih za socialno delo zaposlili 123 novih oseb, v letu 2023 113, letos jih bomo 80 in v letu 2025 jih bomo še 105. Torej, krepitev centrov za socialno delo je ena izmed naših primarnih nalog. Prav tako smo lansko leto sprejeli Zakon o socialnem varstvu, kjer smo uredili kadrovske štipendije na področju socialnega dela, torej od zdaj naprej študenti na fakulteti za socialno delo lahko prejmejo kadrovske štipendije. Če kadrovske štipendije prejmejo, morajo v istem obdobju, kot so kadrovske štipendije prejemali, opraviti delo na centrih za socialno delo, ki predstavlja hrbtenico socialnega varstva v Republiki Sloveniji, kar bo tudi pomagalo centrom dobiti kader za opravljanje dela. Prav tako je izredno pomembno to, kar se Vlada trenutno dogovarja za spremembo plačnega sistema v javnem sektorju. V tem delu smo izpogajali boljše plače socialnih delavcev in tukaj je izredno pomembno, bistveno bolje bodo plačani tisti strokovni delavci, ki se ukvarjajo z najtežjimi primeri. Trenutno imamo na centrih problem v tem, da se delavci umikajo z zelo zahtevnih področij, to so področja dela z družino, to so področja odvzema otrok, na lažja delovna mesta. Zato tukaj krepimo vrednotenje tistih najtežjih delovnih mest na centrih in upamo, da bo tudi to okrepilo centre. V zvezi s centri še to. Varuh pogosto opozarja na dostopnost centrov za osebe z oviranostmi. Res je, da imamo težave samo še na dveh enotah, to sta Sežana in Ribnica, kjer se iščejo ustrezni prostori. Včasih je te prostore težko najti, zato ker morajo ti prostori biti na prostoru v skupnosti blizu uporabnikov, zato različne rešitve v smislu premika teh prostorov v neke industrijske cone, kjer so prostori na voljo, niso ustrezne. Tako da se z lokalnimi skupnostmi in vodji teh centrov dogovarjamo in iščemo prostore. Upam, da bodo ti prostori v čim krajšem možnem času tudi najdeni. V vmesnem času strokovni delavci seveda nudijo vso podporo, na žalost včasih izven prostora. V zvezi z z Zakonom o socialnem vključevanju invalidov Varuh opozarja, da gre po njegovem mnenju za diskriminacijo oseb s težavami v duševnem zdravju. Glede tega lahko povem, da so relevantni členi tega zakona trenutno predmet ustavne presoje in zato čakamo na ministrstvu na mnenje

Vprašanje socialnih pomoči, motivacije za delo, velikokrat sem že o tem govoril. Rad bi še enkrat osvetlil dejstvo, da v Sloveniji zelo veliko oseb oziroma družin, katerih odrasli družinski člani delajo, prejema socialno pomoč. Socialna pomoč v tem primeru predstavlja nekakšno subvencijo delodajalcem, torej tisti delodajalci, ki ne plačujejo svojih delavcev dovolj, zato si morajo ti delavci konec meseca za bencin izposojati od prijateljev, te družine prejemajo socialno podporo. Vam dam en primer. Cenzus za štiričlansko družino, kjer ena odrasla oseba dela, druga pa je doma z otroki, je pri tisoč 550 evrih. Če tista ena oseba, ki dela, prejema nekoliko več kot minimalno plačo, recimo, da prejme tisoč evrov neto, pomeni, da ta družina še zmeraj dobi 550 evrov socialne pomoči. In to je družina, kjer ena odrasla oseba dela, druga pa skrbi za otroke. otroke. Vsako nižanje teh cenzusov ali pa socialnih pomoči bi neposredno udarilo po delavnem ljudstvu, torej po ljudeh, ki delajo, ne po tistih ljudeh, o katerih velikokrat poslušamo, da so leni in tako naprej. Za petčlansko družino, kjer sta oba zaposlena recimo na minimalni plači, je ta cenzus 2 tisoč evrov, kar pomeni, da družina, kjer sta oba starša zaposlena za minimalno plačo in imata tri otroke, še zmeraj dobita okrog 200 evrov socialne pomoči. Torej bi nižanje teh cenzusov pomenilo neposredno škodo točno takim družinam. Na drugi strani je seveda dejstvo, ki ga nenehno ponavljamo, seveda, kot veste, se v Levici in tudi v tej vladi zavzemamo za dvig plač. Mislim, da preden lahko govorimo o motivaciji za delo ali pa o umanjkanju motivacije za delo ali pa o delu kot vrednoti, bi bilo pošteno, da ljudi dobro plačamo tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju. Mislim, da je to naša naloga. Slovenija v svetovnem merilu izredno dobro kotira glede na stopnjo revščine, predvsem pri otrocih, kjer je praktično na vrhu. Mislim, da bi bilo vsako zniževanje obsega socialne države za Slovenijo škodljivo. Na drugi strani pa seveda dajmo plače dvigniti toliko, da osebe, ki delajo, ne bodo potrebovale socialne pomoči. O tem se pa definitivno moramo seveda vsi strinjati. Čisto za konec samo še ena polemika, glede na to, da tudi naše ministrstvo to področje pokriva, glede ustavnega določila pravice do splava. Ustava je tukaj jasna, avtorji tega določila so tukaj jasni, komentar je tukaj jasen. V Sloveniji obstaja pravica do splava. Ni vsak Ni vsak protest napačen, jaz sem že zadnjič opozoril, da pa ocenjujemo, da je napad na osebe, ki izvajajo svojo ustavno pravico, do teh oseb nespoštljiv in nekorekten. Če bi družbene skupine ali gibanja rada svoja nestrinjanja do institucij izrazila, naj to počnejo zoper institucije, ne pa zoper konkretne osebe v stiski, ki obiskujejo zdravnika, zato da bi opravile splav. splav. Mogoče čisto za konec glede ranljivih skupin, ki jih je po mojem mnenju varuh pravilno opredelil. Ranljiva skupina je tudi tista, ki se sooča s sovraštvom in pa s predsodki. Ni nujno, da je nujno formalnopravno diskriminirana taka skupina, lahko je pa diskriminirana v praksi. Ljudje, ki so drugačni, odstopajo od nekih splošnih normativov, so v družbi velikokrat diskriminirani. To zagotovo velja tudi za skupnost LGBTQ.

bizarnostih v parlamentu, češ, kakšen je to postopek, bizaren postopek v Državnem zboru, da varuh nima možnosti, da se oglasi. Kako da ne? Varuh je korektno najavil 30 minut časa in njegova svoboda je, kdaj se bo oglasil in če se bo sploh oglasil. Bizarno pa je, če pride nekdo, ki sploh ni član Vlade, v v Državni zbor in mu da nalepko bizarnost. Še druga bizarnost, ki smo jo slišali: da nek državni sekretar tukaj nam tolmači ustavo. Mi smo ustavodajalec. Hvala lepa. preden dam [besedo]. Spoštovani kolega Horvat, opozarjam vas, da to ni bil postopkovni predlog, da je bila zloraba in da ste v postopkovnem predlogu bili tudi žaljivi do državnega sekretarja. To zame res ni primerno, zato prosim, da drug drugega spoštujemo, in da tudi predvsem gostom v parlamentu, kar predstavniki Vlade so, izkažemo ustrezno gostoljubje in spoštovanje. Kolegica Sukič, postopkovno. poslancu Horvatu izrečete opomin. Ne samo, da to ni bilo postopkovno, to je bila replika, on pa nima pravice do replike, ker se jim je iztekel čas in sploh ni razpravljal, tako da kot poslanec danes nima pravice do replike, ker jim je pač zmanjkalo časa v poslanski skupini

Hvala lepa, spoštovana predsedujoča. Mislim, da je prav, da vse tiste, ki pridejo v Državni zbor zastopat Vlado, opozorite na dostojnost. Državni sekretar si je že na seji komisije privoščil določene kritike in sem ga opozoril, zdaj ponovno. Vi imate etični kodeks, predstavnik Vlade pa bi tudi moral poznati nekatera pravila v tej hiši, kako potekajo seje, tudi glede vključevanja Varuha. Varuh človekovih pravic se kot predlagatelj lahko vključi v razpravo kadarkoli, lahko bi se po stališčih poslanskih skupin in po vsaki razpravi poslanca ali poslanke, po vsaki. Toliko, da se drugič, ko komentirate kakšne stvari, podučite, kako sploh kakšne stvari potekajo. Preden sodite druge, sami najprej za sebe poskrbite. Spoštovani kolega, državni sekretar je bil, če se ne motim, strokovni sodelavec ravno v Državnem zboru in zelo dobro pozna postopke v parlamentu. Nikogar ne bom poučevala, kako naj se obnaša, od vseh pa zahtevam in prosim za spoštovanje drug drugega, sploh ob tako pomembni tematiki, kakršna je danes, ko govorimo o spoštovanju človekovih pravic in svoboščin v naši državi in ko govorimo tudi o tem, da zgledi vlečejo.

je tudi uvedba univerzalnega otroškega dodatka, tako da bi bil otroški dodatek vezan na status, to se pravi na otroka, ne pa na to, ali so starši zaposleni ali niso zaposleni. To je eden od načinov. Drug način je pa to, da se lahko z dohodninsko politiko naredi na tem področju marsikaj, recimo razbremeniti davkov, da se plače razbremenijo davkov, to, kar je bilo predvideno z dohodninsko reformo prejšnje vlade. Zdaj boste to pokvarili. Še drugi ukrepi so, ampak ta dva sta bistvena, ker s tem se, bom rekel, te razlike, ki so povezane z delom ali s statusom otroka, ohranjajo. Ne pa, da je špekulacija o tem, ali bom dobil 400 ali 200 evrov, če bom šel delat. ne bom delal, je 400, če ne pa 200, dam aproksimativno oceno. In vse je odvisno od politike vlade, saj vemo, kako to teče.

Hvala lepa. Se opravičujem za svojo izbiro besed. Ko sem rekel bizarnosti, sem se nanašal predvsem na postopkovne predloge in replike, katerih namen je tukaj v Državnem zboru, vsaj po mojih preteklih izkušnjah, tako pogosto kršen, da po mojem izgubljajo svoj poslovniški namen. Ampak pustimo to ob strani, res je, nisem tukaj, da bi tolmačil poslovnik. Pa tudi glede tolmačenja ustave mislim, da je edina primerna institucija Ustavno sodišče. V zvezi z vlogo Varuha na tej seji pa sem hotel samo to povedati, da je nesorazmerno. ima sorazmerno na poslanske skupine odrejenega izmerno malo časa in zato de facto v razpravi težko sodeluje, bi bilo pa po mojem mnenju primerno, da bi se več vključeval in da bi bili tudi izpolnjeni ustrezni pogoji za to. To je vse.

Meni je čisto vseeno, kaj je gospod opravljal v preteklem življenju, ampak v Državnem zboru veljajo pravila tudi sedaj, ko je treba obravnavati stvari. Dostojno, na nek primeren način in se sklicevati, če je treba, na pravno podlago, ne pa kar nekaj na počez in se potruditi, da se koga diskreditirati. To ni naloga nobenega predstavnika Vlade. Prosim, da tudi v bodoče upoštevate te stvari. Zdaj pa predlagam, da se vrnemo na točko dnevnega reda, ki je poročilo Varuha človekovih pravic. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in varuh človekovih pravic. Najprej ima besedo predstavnik Vlade. Ali bo to državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje ali Kdo? Minister za notranje? Najbrž bi kdo moral zaključiti v imenu Vlade.

človekovih pravic, sedaj že 29., izjemno pomembno. Kot tudi že izpostavljeno si Vlada konstantno prizadeva, da se izboljšuje stanje na področju priporočil, ki jih podaja Varuh človekovih pravic. Tako je na primer varuh letos podal 84 novih priporočil in 141 prenovljenih priporočil iz preteklih [let]. Koraki se delajo intenzivno, delajo se v ustrezno smer, pri tem pa je bistveno, da vsi skupaj sodelujemo in na tem področju delamo

Najprej hvala lepa za razpravo, ki se je v največ točkah dotikala poročila Varuha človekovih pravic. Bi pa vendarle ob koncu želel poudariti dve stvari. Varuh človekovih pravic mora pri svojem delu upoštevati ustavo, zakone, predvsem pa tudi svoj zakon, to se pravi Zakon o varuhu človekovih pravic. V tem zakonu piše, da ima Varuh pristojnosti do državnih organov, organov lokalnih oblasti in nosilcev javnih pooblastil. Kar pomeni, da nismo nismo kot inštitucija moralni kompas družbe in ne moremo obsojati, obtoževati, najsibo posameznike, voditelje, kaj šele posegati po varovanju človekovih pravic izven meja Republike Slovenije. Mi se seveda zavzemamo, da bi prišlo do spremembe Zakona o varuhu človekovih pravic, ki bi bil moderniziran, v zdajšnjega se je nazadnje poseglo v letu 2017, in da bi dobil Varuh tudi pristojnosti nad izvajalci javnih služb. To se pravi, da bi za vse dobrine, ki jih dobivamo prebivalke in prebivalci Republike Slovenije, imel Varuh pristojnosti tudi do teh izvajalcev. To se pravi, da ne bi bil zgolj na oblastne funkcije, ampak tudi na izvajalce javnih pooblastil. Kar se tiče dodatnega. Dve priporočili, ki ju je pripravila Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, nalagata Varuhu pripravo dveh posebnih poročil. Vendar pa v Zakonu o varuhu človekovih pravic tudi javno piše, da Varuh ne sme obravnavati zadev, ki jih obravnava preiskovalna komisija Državnega zbora. Tudi kar se tiče tako imenovanih ukradenih otrok v porodnišnicah, smo mi v tistem trenutku, ko se je ustanovila preiskovalna komisija v Državnem zboru, morali zaključiti naše primere in obvestiti naše pobudnike, ker bi vendar to lahko pomenilo tudi poseganje v zakonodajno vejo oblasti, to se pravi v Državni zbor, Varuh kot

Hvala lepa za besedo. To, kar ste povedali glede teh postopkov, ki se obravnavajo na preiskovalni komisiji, drži. Vendar se preiskovalna komisija, ki preiskuje kanal C0, ne ukvarja s kršitvami človekovih pravic, ampak se ukvarja s postopki umeščanja kanala C0 v prostor in s postopki pridobivanja zemljišč ter izdaje dovoljenj.

tudi prekomerni posegi organov, se pravi policije in seveda Jankovićeve varde na tem območju. To pa lahko naredite. Hvala lepa. Prehajamo na razpravo o vloženem amandmaju k predlogu priporočila, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 21. oktobra 2024 in je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem predlog priporočila in amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da da, zato prosim za prijavo.

Mi smo pri poročilu, ki je bilo sprejeto, dodali dodatno še 15 drugih priporočil. Prva točka priporočila je ista, kot je bila sprejeta na komisiji, in sicer priporočamo Vladi, da se sprejme še naslednje: da področju, ki zadeva romsko problematiko, to se obravnava v priporočilu na strani 151, predlagamo, da se pripravi sprememba zakonodaje, ki bo ustrezno in celovito naslovila romsko problematiko zlasti z vidika vključevanja Romov v družbo, vzgojno-izobraževalne procese, ustreznosti veljavne socialne politike glede kriminala in nasilništva mladostnikov ter krepitve družbene odgovornosti posameznika. In druga točka, ki se nanaša na ta del, je na priporočilo, ki predlaga Vladi razmislek, da se vložijo ti štirje zakoni, ki so jih podpisali župani 11 občin. To je ta del. Na poglavje Otroci, ki je na strani 116, priporočamo Vladi oziroma ministrstvu za delo, da se prouči postopke v ločitvenih postopkih, kjer so udeleženi tudi mladoletni otroci. je že v razpravi povedal, da je veliko primerov, kjer prihaja do lažnih obtožb in zavlačevanja in kjer se določeni skupini staršev preprečujejo stiki z otroki, včasih tako dolgo, da postanejo otroci polnoletni. Mislim, da je to treba proučiti. Drugo priporočilo se pa nanaša na problematiko domnevno ukradenih otrok. Tu predlagamo, da Varuh pripravi posebno poročilo. Gre za hud problem, ki se je izpostavil v zadnjih dveh letih. Glede na to, kar se dogaja na preiskovalni komisiji, je zaznati, da so v številnih primerih, ko ni možno ugotoviti, niti kje je pokopano niti po DNK niti po dokumentaciji, da Varuh na tem področju naredi tudi korak naprej. Vsi ti so se tudi že obrnili na Varuha človekovih pravic, tudi prizadeti, vendar kakšnega pomembnega koraka na tem področju ni bilo narejenega. Točka 6 se nanaša na invalide. To poglavje je obdelano na straneh 209 pa naprej.

se nanaša na tujce. Žal je v tej razpravi danes ta tema izpadla, se pa nanaša na poglavje oziroma Tujci na strani 228 poročila Varuha človekovih pravic. Tu priporočamo Vladi oziroma Ministrstvu za notranje zadeve in Ministrstvu za javno upravo, da se dosledno izvaja politika na področju prijave prebivališča, da se dosledno upošteva pogoje in normative, ki jih mora izpolnjevati tujec za prijavo prebivališča v Sloveniji, ter da naj bi se za tujce, ki ne izpolnjujejo teh pogojev in so v državo vstopili ilegalno preko več varnih držav, brez odlašanja odredil izgon iz države. Če po domače povem, delo na črno se v tej državi sankcionira, črni prehod preko državne meje pa ni sankcioniran, ampak je v tem delu po svoje tudi nagrajen, ker se jih pripelje. Namesto da bi se jih izgnalo in zavrnilo, se jih vozi in servisira v teh centrih za tujce. Kar zadeva svobodo izražanja, to je točka 8,

primer Pohoda za življenje in tudi razprave na komisiji in tudi v Državnem zboru, da se to pač prepove. Mi smo za to, da se se ti shodi ravno tako opravijo kot kakšni drugi shodi, ker niso v ničemer ne žaljivi ne ne vem kakšni, ampak pač pozivajo, da je vsako življenje vredno, pa naj bo to od spočetja naprej. naprej. Kar zadeva zdravstveno varstvo in točko 9, pozivamo Vlado, da se posveti odpravi ali reševanju nevzdržnih razmer v slovenskih bolnišnicah, kot je recimo primer UKC ali drugih bolnišnic. Ker imajo pacienti v slovenskih bolnišnicah bistveno slabše pogoje, kot jih imajo tisti, ki so prišli na črno v državo v nastanitvenih centrih. Bistveno slabše pogoje imajo naši pacienti v naših bolnišnicah, kot jih imajo ilegalni migranti v nastanitvenih centrih. Točka 10 se nanaša tudi na zdravstveno varstvo in nedopustno dolge čakalne dobe. To je bila tudi, če ni bil samo performans, zahteva ali predlog ene izmed koalicijskih poslanskih skupin. Se pravi, 30 dni do specialista in vsak bo imel osebnega zdravnika, to zavezo je treba spoštovati, tako da ne bo to samo predvolilni performans. Točka 11 se nanaša na dolgotrajno oskrbo in na skrajševanje dolgih čakalnih dob, na predlog vzpostavitve na predlog vzpostavitve mreže negovalnih bolnišnic za krepitev oddelkov za osebe z demenco ter poziv k zagotovitvi kadrovskih resursov za nujno pokrivanje vse večjih potreb pri izvajanju nege na domu. Točke 12, 13, 14 in 15 se nanašajo na druge upravne zadeve, zapisane so na strani 272, nanašajo pa se na izdajo mrliških listov za med vojno in po vojni pobite žrtve komunističnega nasilja in vključitev v evidence. Nekateri izmed teh pobitih so zdaj stari že 120, 140 let, odvisno od starosti, starosti, ob kateri so bili ubiti, pa še nimajo mrliškega lista, njihovo življenje ni zaključeno in to je dolžnost države, da to stori. Potem Potem zagotovitev pravice do pokopa, ker to je splošna civilizacijska norma. Ne morejo zdaj ti po vojni pobiti ležati kar v nekih plastičnih gajbicah, biti razstavljeni, kot ne vem kaj, kot izkopanine iz neolitika ali ali bakrene dobe in tako naprej. Skratka, to je treba narediti. Predlog oziroma priporočilo Vladi je, da se uredi spominski park v neposredni bližini Ljubljane. naprej tudi priporočilo Republiki Sloveniji, da se ponovno razglasi 17. maj kot nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tudi to je omenjeno v poročilu Varuha človekovih pravic na straneh 273 in 274. In zadnje priporočilo, o tem sem že nekoliko povedal prej, se pa nanaša na kršenje človekovih pravic pri gradnji kanala C0. Tu je naslovljeno na Varuha človekovih pravic, da opozori oziroma to področje obravnava in

amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in se zahvaljujem varuhu za prisotnost in obrazložitev. Hvala lepa.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer ministru za notranje zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju. Izvolite.

Spoštovana gospa podpredsednica Državnega zbora, spoštovane poslanke in poslanci! Danes obravnavamo Predlog zakona o detektivski dejavnosti, ki prinaša pomembne izboljšave in jasno strukturo za delovanje detektivske panoge v naši državi. Predlog zakona jasno opredeljuje oblike dela detektivov, ki vključujejo individualno delo, samostojno podjetništvo ter zaposlene v detektivskih družbah. S tem zagotavljamo preglednost in jasno delitev odgovornosti. Z nadgradnjo pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti postavljamo temelje za profesionalno delovanje. Fizične in pravne osebe bodo morale izpolnjevati zahteve za registracijo in zagotavljanje ustreznih poslovnih prostorov. Vpeljujemo obvezen vpis v evidenco detektivov in detektivskih družb, ki je predhodni pogoj za opravljanje dejavnosti. Ta korak je ključen za zagotavljanje reda in sledljivosti v delovanju detektivske panoge. Predlog zakona prinaša prenovljeno ureditev pristojnosti in delovanja zbornice, ki vključuje vsebino statuta zbornice, obveznost pridobitve soglasja Ministrstva za notranje zadeve in letno poročanje ministrstvu o izvajanju javnih nalog. To krepi odgovornost in preglednost v delovanju. Poleg tega zakona daje ministrstvu večjo vlogo pri strokovnem nadzoru nad delom detektivov, kar dviguje standarde delovanja detektivov in zagotavlja večjo zaščito pravic strank. Podrobneje ureja področje disciplinske odgovornosti, vključno z dvostopenjskim odločanjem in možnostjo, da minister zahteva uvedbo disciplinskega postopka. S tem se zagotavlja pravičnost in transparentnost. Določajo se osebe, ki morajo biti varnostno preverjene, ter pogoji za mirovanje statusa detektiva, kar še dodatno povečuje integriteto poklica. Urejajo se pravne podlage za pridobivanje podatkov in uporabo tehničnih sredstev, kar je ključno za učinkovito delovanje detektivov. Zakon vzpostavlja tudi notranjo pritožbeno pot, ki omogoča preverjanje zakonitosti in strokovnosti dela detektivov, kar krepi zaupanje javnosti v to panogo. Širijo se možnosti inšpekcijskega nadzora in podeljujejo nova pooblastila inšpektorjem za nadzor nad nezakonitim opravljanjem detektivske dejavnosti, kar dodatno ščiti interese vseh vpletenih. Nadgrajujejo se evidence, ki jih vodijo zbornica oziroma detektivi. Zbornica bo namreč na podlagi javnega pooblastila vodila dodatne evidence, vključno z disciplinskimi ukrepi in mirovanjem statusa detektivov, kar zagotavlja celovit nadzor nad delovanjem. Predlog zakona o detektivski dejavnosti prinaša celovito ureditev, ki krepi delovanje detektivske dejavnosti, povečuje zaščito pravic strank in zagotavlja večjo transparentnost in odgovornost. V fazi dosedanje obravnave zakona so bili na zakon pripravljeni amandmaji posameznih členov, ki so bili v fazi obravnave v okviru matičnega delovnega telesa tudi sprejeti. Naknadno sta bila 15. oktobra 2024 vložena še dva amandmaja poslanskih skupin strank Gibanje Svoboda, Socialnih demokratov in Levica. Amandmaja sta bila pripravljena k 20. in 71. členu. Amandma k 20. členu jasno določa pogoje za obstoj varnostnega zadržka glede prekrškov, ki bi lahko vplivali na izdajo licence za opravljanje detektivske dejavnosti. Amandma k 71. členu pa je redakcijske narave, in sicer ureja preštevilčenje posameznih točk člena. Državnemu zboru smo posredovali tudi dopolnitev obrazložitve 38. člena zakona. Obrazložitev je bila usklajena z Detektivsko zbornico Republike Slovenije in jasneje ureja določbe, ki se nanašajo na pravico detektiva pri pridobivanju podatkov z osebno zaznavo. Odziv je bil posredovan tudi petim delodajalskim organizacijam. Odziv je v vednost prejel tudi Državni zbor Republike Slovenije. Predlog novega zakona o detektivski dejavnosti prinaša pomembne izboljšave, ki zagotavljajo večjo pravno varnost in jasnejšo regulacijo detektivskega poklica. Detektivska dejavnost ima namreč pomembno vlogo pri zagotavljanju zakonitosti, varnosti in zaščite interesov posameznikov in podjetij, kar še dodatno poudarja potrebo po urejenem pravnem okviru. Novi zakon natančno določa, na katerih področjih lahko detektivi zakonito opravljajo svoje delo, kakšna so njihova pooblastila in katere vrste informacij lahko pridobivajo. S tem zakonom zagotavljamo, da bo detektivska dejavnost potekala v skladu z zakonodajo, ob hkratnem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Pri pripravi zakona je bilo ves čas vzpostavljeno konstruktivno sodelovanje s strokovno javnostjo, pri čemer se še posebej zahvaljujem Detektivski zbornici Republike Slovenije za njen prispevek. V primeru izpolnjenih poslovniških pogojev predlagam, da Državni zbor na tej seji opravi tudi tretjo obravnavo predloga zakona. HOT:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici kolegici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani minister, spoštovane poslanke in poslanci! Odbor je kot matično delovno telo na 23. redni seji dne 9. oktobra 2024 obravnaval Predlog zakona o detektivski dejavnosti. Uvodoma sta predstavnika predlagatelja podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v okviru predstavitve pisnega mnenja med drugim omenila, da predlog zakona v celoti nadomešča veljavni Zakon o detektivski dejavnosti. Večinoma je predlagana ureditev enaka veljavni, vendar so spremembe kljub temu tolikšne, da je predvidena uskladitev organiziranosti Detektivske zbornice in tudi prilagoditev delovanja pravnih in fizičnih oseb, ki izvajajo detektivsko dejavnost, novemu zakonu. Povedala je, da so v mnenju podane pripombe k več členom, vendar amandmaji glavne pomisleke ustrezno odpravljajo, v preostalem delu pa dajejo odgovor dodatna pojasnila predstavnika predlagatelja. Predstavnik Državnega sveta je povedal, da Komisija Državnega sveta za državno ureditev predlog zakona podpira, ter med drugim omenil, da so se med razpravo na seji komisije člani zanimali o razlogih za neupoštevanje številnih predlogov in pripomb različnih deležnikov. Predstavnik predlagatelja je povedal, da je bil večji delež pripomb upoštevan, treba pa je vzeti v obzir, da država na predlog zakona detektivom določa nekatera upravičenja, s katerimi lahko le-ti pri opravljanju svojega dela posegajo v človekove pravice. V razpravi na seji je bilo med drugimi izpostavljeno vprašanje glede regulacije dejavnosti, pri čemer je bilo s strani predstavnika predlagatelja pojasnjeno, da nekaterih gospodarskih pobud ni mogoče prepustiti gospodarski dejavnosti, kar delo detektivov je, ampak to regulira država oziroma Ministrstvo za notranje zadeve. Izkazanega interesa za razpravo ni bilo, zato je v nadaljevanju odbor sprejel amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter vse člene predloga zakona. MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Najprej ima besedo Poslanska skupina Socialnih demokratov in zanjo kolega Damijan Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Predlog zakona uvaja številne koristne rešitve, ki temeljijo na potrebi po boljši ureditvi detektivske dejavnosti v Sloveniji. Obstoječi zakon se je skozi leta dopolnjeval, vendar je razvoj detektivske prakse privedel do razlogov za dopolnitev. Predlog zakona v tem smislu ponuja natančnejšo opredelitev pooblastil ter pravila dela detektivov. Ena izmed ključnih rešitev se navezuje na učinkovitejši nadzor nad njihovim delom, ki je neposredno povezan z varstvom pravic posameznikov, katerih podatki se zbirajo. Naslavljanje varstva pravic posameznikov je bistvenega pomena, saj se je področje znatno okrepilo, pri čemer je bil izhodiščni Zakon o detektivski dejavnosti sprejet leta 1994, zato je ključno, da predlog zakona odseva razvoj varovanja zasebnosti. V ta namen zakon uvaja tudi krepitve inšpekcijskega nadzora. To vključuje tudi notranji strokovni nadzor, ki ga bo izvajala Detektivska zbornica Slovenije, kot tudi inšpekcijski nadzor s strani pristojnih državnih organov. Inšpektorji bodo imeli pooblastila za preverjanje, ali osebe izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti in ali imajo ustrezna dovoljenja. To naj bi izboljšalo učinkovitost nadzora in preprečilo opravljanje detektivske dejavnosti brez izpolnjevanja zakonskih pogojev. Zakon prav tako uvaja prenovo disciplinske odgovornosti, ki uvaja večjo jasnost in doslednost. Uvaja se dvostopenjski disciplinski postopek, pri katerem bo lahko v odločanje vključeno tudi Ministrstvo za notranje zadeve. Prav tako se omogoča, da minister sproži disciplinski postopek proti detektivom, kar dodatno krepi nadzor nad spoštovanjem zakonskih določb in poklicne etike. veliki meri nas tudi veseli, da je usklajevanje predloga potekalo v tesnem sodelovanju s stroko. Vseeno pa je stroka izpostavila eno bistveno nejasnost, ki izhaja iz dopolnilne obrazložitve k 38. členu zakona. Dopolnitev je vključevala dodatna pojasnila glede izvajanja osebne zaznave s strani detektivov. Ministrstvo je izpostavilo, da mora biti zaznano izvajanje omejeno na manjši obseg, ki je potreben za pridobitev podatkov znotraj detektivskega področja, ter poudarilo prepoved vsesplošnega in neprekinjenega zaznavanja. Ena od ključnih sprememb v dopolnjeni obrazložitvi je bilo pojasnilo, da se lahko detektiv izjemoma in za kratek čas premika za opazovano osebo, na primer, da ugotovi smer njenega gibanja ali naslov, kamor je vstopila. Detektivska zbornica Slovenije Republike Slovenije je opozorila, da so ta pojasnila uvedla nejasnosti glede obsega in trajanja takšnega dinamičnega premikanja, kar je sprožilo dvome o tem, kako dolgo in na kakšen način bi detektiv lahko izvajal tako zaznavo. Hkrati pa poudarjajo, da detektivi v svoji 30-letni zgodovini niso zaznali kršitev zasebnosti posameznikov in da bi preveč restriktivna zakonodaja lahko ogrozila zakonito delovanje detektivske dejavnosti. V želji po nadaljevanju 30-letne tradicije spoštovanja zasebnosti posameznikov pri delu detektivov si od Ministrstva za notranje zadeve želimo predvsem, da omenjeno dilemo v svoji razpravi na današnji seji razjasni in tako razčisti pravzaprav še edino odprto dilemo v sicer dobrem predlogu zakona. Zato vas, gospod minister, v imenu Detektivske zbornice prijazno naprošamo za pojasnila v zvezi s tem.

Detektivska dejavnost in zasebno varovanje se urejata v javnem interesu zaradi varovanja javnega reda, javne varnosti, varstva naročnikov, tretjih oseb, detektivov in varnostnega osebja, ki neposredno opravlja dejavnost. Detektivska dejavnost in zasebno varovanje se v Sloveniji opravljata že vse od leta 1994, ko sta bili obe področji prvič normativno urejeni. Zakona sta bila odtlej večkrat spremenjena in dopolnjena. Novela zakona, ki je pred nami, sicer ni tako spektakularna, kot se morda komu zdi na podlagi njegovega naslova, nič zares razburljivega, kar bi nam razburkalo fantazijo in pognalo adrenalin po žilah, nič misterioznega ali trilerskega ni v njej. In tudi prav nič melodična ni kot na primer Detektivska priča legendarne skupine Videosex. Pri noveli gre za tehnični zakon, ki bolje ureja celovito ureditev dopustnih oblik dela detektivov. Nadgrajuje določitve pogojev za fizične in pravne osebe za opravljanje detektivske dejavnosti. Določa konstitutivnost vpisa detektivov, detektivov podjetnikov in detektivskih družb v evidenco detektivov oziroma evidenco detektivskih družb in izbrisa iz nje. Celoviteje ureja pristojnosti organizacije in delovanja zbornice. Nadgrajuje ureditve strokovnega nadzora nad delom detektivov in detektivskih družb. Nadgrajuje ureditev disciplinske odgovornosti detektivov. Odpravlja začasni odvzem licence in prenavlja pogoje za pogojni odvzem licence. Ureja postopke pritožb zoper delo detektivov. Krepi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb zakona. In tako naprej in tako naprej. Zakon tudi določa prepoved uporabe tehničnih sredstev na način, ki bi pomenil izpolnjevanje nalog oziroma pooblastil, ki so detektivom izrecno prepovedana, na primer izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih lahko izvaja le policija. Zakon skratka bolje in podrobneje ureja področje izvajanja detektivske dejavnosti na način, da uvaja normative za njeno izvajanje, povečuje nadzor ter uvaja večjo pravno varnost tako za naročnika kot tudi za opazovane osebe, saj zagotavlja podlago za izvajanje določenih upravičenj za pridobivanje podatkov v zakonsko določenih okvirih pisnega pooblastila naročnika. Amandmaje koalicije, ki so bili sprejeti na odboru, seveda v Levici podpiramo, saj naslavljajo komentarje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, in v Levici zakon v celoti podpiramo. Hvala lepa.

Danes se odločamo o Predlogu zakona o detektivski dejavnosti in dveh amandmajih. Zakon ne ureja le področja delovanja detektivov, ampak hkrati odgovarja na pomembne potrebe naše družbe po večji preglednosti, odgovornosti in varnosti pri opravljanju te dejavnosti. Predlog zakona je bil skrbno pripravljen v dialogu s širokim naborom deležnikov. V zakon se je tako vključilo številne pripombe, ki so jih izrazili strokovnjaki ter zainteresirana javnost, zato ne preseneča, da ima pričujoči zakon tudi podporo Detektivske zbornice Republike Slovenije. Poudarila bi, da predlog zakona prinaša izjemno pomembno spremembo, ki se nanaša na celovito ureditev dopustnih oblik dela detektivov. V pretekli zakonodaji smo bili priče nedoslednostim, predvsem pri pojmih detektivska družba in pravna oseba. Ta pomanjkljiva opredelitev je v praksi povzročala zmedo, ko se je poskušalo razumeti, v kakšni obliki lahko detektivi opravljajo svojo dejavnost. V obstoječi zakonodaji te razmejitve niso bile dovolj natančno opredeljene, kar je pogosto otežilo ustrezno regulacijo in nadzor nad detektivsko dejavnostjo. Predlog zakona, ki ga imamo danes pred seboj, jasno določa štiri oblike, v katerih lahko detektivi opravljajo svoje delo: kot svobodni poklic, kot samostojni podjetnik posameznik, kot detektivska družba in kot zaposleni v detektivski družbi ali pri detektivu podjetniku. Ta natančna ureditev oblik dela prinaša bistveno večjo pravno varnost tako za detektive kot za naročnike njihovih storitev. Na ta način zagotavljamo preglednost, saj bodo detektivi ne glede na to, v kateri obliki delujejo, jasno opredeljeni znotraj zakonskih okvirov. Zelo natančno se določa delovno področje detektivov, od področja dela, pridobivanja podatkov iz javno dostopnih virov in evidenc do pridobivanja podatkov z osebno zaznavo in uporabo tehničnih sredstev. Nova ureditev povečuje odgovornost detektivov, saj se bodo morali držati zakonsko določenih pravil in standardov delovanja. Pri tem ne gre zgolj za pravila glede same dejavnosti, temveč tudi za varovanje temeljnih pravic in svoboščin, saj detektivska dejavnost pogosto posega v občutljive sfere, kot so zasebnost in osebni podatki posameznikov. Jasno so tudi določene prepovedi. Ne sme se uporabljati prikritih preiskovalnih ukrepov, ki jih lahko v skladu z zakonom uporabljajo le Policija, Sova in OVS MORS. Pomemben vidik novega zakona je tudi nadgradnja pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti. Zakon uvaja strožje zahteve za pridobitev licence, kar vključuje ustrezno strokovno usposabljanje in preverjanje osebne integritete vsakega posameznika, ki želi opravljati to dejavnost. To pomeni, da bo vsak detektiv moral pokazati ne le strokovno znanje, temveč tudi moralno in etično zanesljivost. Prav tako se zaostrujejo pogoji za detektivske družbe, saj bo morala vsaka družba zagotoviti, da ima zaposlene licencirane detektive, ki bodo izpolnjevali vse zakonske zahteve. To prispeva k večji profesionalizaciji detektivske dejavnosti, hkrati pa izboljšuje tudi zaupanje naročnikov. Poseben poudarek pri tem zakonu je namenjen inšpekcijskemu nadzoru. Predlog predvideva okrepljena pooblastila inšpektorjev, ki bodo lahko učinkoviteje nadzirali delovanje detektivov in detektivskih družb. To vključuje preverjanje, ali subjekti delujejo skladno z zakonom in ali izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje dejavnosti, kar je ključno za preprečevanje tako imenovanega dela na črno na tem področju. Dragi kolegi, danes ne razpravljamo zgolj o tehničnih podrobnostih zakona. Razpravljamo o tem, kako bomo zagotovili večjo varnost in zaščito vseh, ki so kakorkoli vpeti v detektivsko dejavnost, bodisi kot naročniki bodisi kot posamezniki, katerih pravice so v igri. Ta zakon jasno postavlja meje in pravila, ki varujejo človekove pravice, hkrati pa omogoča detektivom, da svoje delo opravljajo na visoki strokovni ravni. Ob vsem tem ne smemo spregledati dejstva, da bomo danes glasovali še o dveh amandmajih, ki sta nastala na podlagi pripomb Sodnega sveta. Ta dva amandmaja se nanašata na dodatne prilagoditve v zakonskem besedilu in še bolj natančno opredeljujeta nekatere postopke pri nadzoru detektivov. S temi amandmaji zagotavljamo, da bo zakon še bolj usklajen z našimi ustavnimi načeli in da bodo postopki, povezani z delovanjem detektivov, še pravičnejši in preglednejši. Vpeljujemo nujno potrebne spremembe, ki bodo izboljšale delovanje detektivske dejavnosti v naši državi. S sprejetjem tega zakona bo detektivska dejavnost postala bolj urejena, pregledna in varna za vse vpletene. V Poslanski skupini Svoboda bomo zakon podprli. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Anton Šturbej. Izvolite. **ANTON hvala za besedo. Spoštovani minister! Predlog zakona o detektivski dejavnosti. Za detektivsko dejavnost lahko rečemo, da je ena izmed možnosti zagotavljanja notranje varnosti v državi. Uvrščamo jo k zasebnemu varstvu in je zakonsko regulirana dejavnost, zato tudi zahteva sistemsko urejenost in učinkovit nadzor. Prvi zakon o detektivski dejavnosti je začel veljati leta 1994, z novim zakonom, ki je bil sprejet leta 2011, se je uvedlo spremembo pri opravljanju dejavnosti. Prav tako se je določneje in natančneje opredelilo pogoje za opravljanje dejavnosti. Z zakonom bi bilo potrebno omogočiti kakovostnejše izvajanje storitev, s čimer bi detektivska dejavnost postala učinkovitejša. V zadnjem obdobju se srečujemo s povečanjem števila goljufij, prevar in kaznivih dejanj, zato se v veliki večini držav detektivi specializirajo za posamezno področje dela. V Sloveniji specializacija še ni tako izrazita in se detektivi ukvarjajo predvsem s splošnim zbiranjem informacij. Detektiv se pri delu zanaša na izkušnje, znanje, iznajdljivost. Detektivsko dejavnost bi morala voditi raziskovalna dejavnost, ki bi dejansko odgovorila na vprašanja, katera orodja detektiv pri svojem delu nujno potrebuje ter kako naj bo zakonsko zapisana in nadzorovana. Danes imamo pred seboj nov zakon, ki ureja detektivsko dejavnost. Po navedbah predlagatelja so izvedene analize o detektivski dejavnosti nakazale tudi potrebo po normativnih spremembah, po identifikaciji težav, ki se pojavljajo pri detektivski dejavnosti kot svobodni gospodarski dejavnosti, ki se v praksi dejansko pojavljajo. Skrb vzbujajoča je pomanjkljiva evidenca o subjektih, ki opravljajo detektivsko dejavnost brez izpolnjenih pogojev za priznanje statusa detektiva. Teh evidenc inšpekcijske službe nimajo posodobljenih ali pa jih sploh ni. Navedena pomanjkljivost ustvarja nezmožnost zagotavljanja celovitega nadzora nad vsemi subjekti, ki opravljajo detektivsko dejavnost. Glede na število detektivov in ne majhno število pritožb na letni ravni je potrebna vzpostavitev notranjega pritožbenega mehanizma za preverjanje dela detektivov. Strokovna preveritev mora potekati nepristransko, tako, da se prizadeti osebi zagotovi poleg formalnih sodnih in upravnih postopkov manj formalne možnosti, ki so lahko hitrejše in učinkovitejše in seveda cenejše. V Poslanski skupini SDS bomo skrbno spremljali izvajanje novega zakona predvsem z vidika nadzora nad opravljanjem dejavnosti, zakonu pa ne bomo nasprotovali.

Veljavni Zakon o detektivski dejavnosti je ostal nespremenjen kar 23 let, zato v luči novih družbenih izzivov absolutno kliče k spremembam. Več let usklajevanja je bilo pravzaprav potrebnih, da je država oziroma Vlada predložila v obravnavo v Državni zbor ta zakon, vendar se zdi, da na koncu ni usklajen s tistimi, zaradi katerih je bil pisan, to se pravi delodajalsko organizacijo in seveda strokovno javnostjo. Večina rešitev v tem zakonu je seveda dobrodošla, od celovite ureditve vseh dopustnih oblik dela, v katerih detektivi lahko opravljajo svojo dejavnost, pogojev opravljanja dejavnosti do strokovnega nadzora nad opravljanjem njihovega dela in varnostnega preverjanja prosilcev za pridobitev licence. Nedorečeno pa ostaja vprašanje pridobivanja podatkov z osebno zaznavo. Zmedo je vnesla dodatna obrazložitev Ministrstva za notranje zadeve, ki očitno ni bila usklajena s strokovno javnostjo. Namreč, ministrstvo je dan pred sejo matičnega odbora, in to kljub temu da je bil člen že usklajen, prišlo z novo obrazložitvijo, ki očitno ni bila predhodno usklajena. Detektivi namreč opozarjajo, da gre za prekomeren poseg v izvajanje njihove dejavnosti, ki bo v praksi onemogočal celovito zbiranje dokaznega gradiva. Če na primer pogledamo primer v praksi. Detektiv se lahko zapelje za osebo, da ugotovi smer, v katero gre, vendar le toliko, nadalje ji ne sme slediti z vozilom, torej ne sme izvajati vsesplošne in neprekinjene osebne zaznave, kar lahko vodi v pravno praznino. Na nek način bodo detektivi res slabo opravljali svoje naloge, zato so pomisleki delodajalcev, kako bodo detektivi učinkovito opravljali kontrole bolniškega staleža, upravičeni. Bojazen Ministrstva za notranje zadeve, da bi detektivi lahko s tem izvajali prikrite preiskovalne ukrepe, kot jih lahko izvaja policija ali obveščevalno-varnostne agencije ali specializirane državne službe, se nam ne zdi upravičena. Že veljavni zakon namreč dopušča detektivom uporabo sredstev za slikovno snemanje, kadar je to nujno potrebno za zavarovanje dokazov. Osebna zaznava detektivov se izvaja izključno na javnih mestih in ne posega v zasebni prostor. Gre za zaznavo z opazovanjem, torej z vidom in sluhom. V Novi Sloveniji se sprašujemo, zakaj detektivsko dejavnost omejujemo na način, da bi zmanjšali njihovo učinkovitost. Če je dejavnost regulirana v javnem interesu, zaradi varovanja javnega reda, javne in osebne varnosti ter dostojanstva naročnikov, potem naj bo regulirana tako, da dosežemo z zakonom namen. Če zakonska dikcija ne določa omenjenih omejitev in dopušča osebno zaznavo, dokler obstaja potreba po ugotavljanju dejanskega stanja, potem mora ta obrazložitev v zakonu temu tudi slediti, torej slediti namenu zakona. Predlog zakona prinaša seveda posebne dobre rešitve, pušča pa odprta vprašanja glede upravičenosti omejevanja opravljanja detektivske dejavnosti. Predlagatelj tudi tokrat, kot izgleda, na koncu ni prisluhnil stroki.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 razpravo dajem 20. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem še 71. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo.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

Hvala